Колеги, будь ласка, заходимо в зал.

Отже, шановні колеги народні депутати, прошу зареєструватися, прошу зареєструватися. Зареєстровано 363 народних депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І нагадую, що до перерви ми зупинилися на правці 1464-й, автор – Карпунцов. І я прошу включити мікрофон автору правки Карпунцову для озвучення позиції. Шановні колеги, правка 1464, в принципі я вдячний Тетяні Юзьковій, вона повернула редакцію, яка була попередньо в законопроекті президентському і говорила і говорила про те, що для контролю доброчесності застосовується поліграф, і, в принципі, це нормально. Якщо ми сьогодні обговорюємо справжність чи підтвердження справжності показів Надії Савченко на поліграфі і сприймаємо це, чому ми не можемо таким чином хоча б опосередковувати, проводити, це не досліди, а це дослідження? Нічого поганого, якщо ми обираємо самих чесних і самих принципових, ніякої біди в цьому немає. І, користуючись нагодою, ще раз прошу зайти, прийти всіх депутатів, підтримую Голову у його закликах і покликах. Тому що чим ми відрізняємося від неперсонального голосування, якщо карточки реєструються, а депутатів до сотні тільки в залі. Це ж ну, підміна понять…

грунтується на практиці Європейського суду з прав людини. Що стосується випадку Савченко, я тут не знаю, чи мені варто коментувати, тільки в будь-якому випадку ви прекрасно знаєте, що ці дослідження не можуть бути доказами в суді. Вони просто, так би мовити, є частиною слідства і мають такий більш, скажімо так, оціночний характер. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1464-у, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято.

Дякую. Шановний Андрій Володимирович, я все-таки хочу повернутися до базової своєї сьогоднішньої тези про те, що нам важливо не лише прийняти будь-який закон, а нам важливо прийняти закон якісний, який би забезпечив неупереджений, чесний добір професійних кандидатів на посади суддів і забезпечив би якісну роботу цих людей на посаді суддів антикорупційного суду. Ну, для цього як мінімум треба змінити критерії відбору, забезпечивши відсутність дискримінації, треба забезпечити незалежний, неупереджений механізм відбору, і, звичайно ж, таким механізмом відбору і контролю, на моє переконання, може бути і поліграф, але нам дуже важливо, щоб за наслідками цього поліграфу наші кандидати в судді і судді не перетворилися на "поліграфів поліграфовичів", оце нам важливо. Тому я прошу підтримати мою поправку. Дякую. Веде засідання

За-28 Рішення не прийняте. Наступна поправка – номер 1469. Прошу, народний депутат Карпунцов. 16:07:45 КАРПУНЦОВ В.В. Я цілком погоджуюсь з головою, що дане психофізіологічне дослідження воно є консультативним, але все ж таки, якщо ми з ретельною такою увагою підбираємо людей, ми в спорах, ми в дискусіях, вся країна живе цим, то я не бачу нічого… не те що не бачу нічого, а навпаки, я агітую за те, щоб ці судді періодично проходили таку перевірку, таке тестування психофізіологічне, для того щоб бути впевненими в їх доброчесності. Да, це консультативно, але це дасть можливості десь, можливо, до когось ретельніше придивитися. Так що прошу підтримати мою поправку і все ж таки мати таку позицію в законі. Дякую. Прошу… Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу голосувати. За-35 Рішення не прийняте. Наступна поправка – номер 1470. Не наполягає народний депутат. 71-а. Не наполягає. Будь Добре. Дякую. Тетяна Юзькова, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я прошу поставити на підтвердження поправки за номерами: 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477. Мова йде про виключення з тексту закону порядку використання так званого поліграфа. Я вже викладала мотиви, в зв'язку з чим я наполягаю на тому, щоб це залишилося в законі, і на тому, для чого. Щоб законом був встановлений порядок проведення цього дослідження. Тому прошу поставити зазначені правки на підтвердження. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. Поправка номер 1471. Комітет підтримав. Прошу голосувати. За-37 Рішення не прийняте. Поправка номер 1472. Прошу голосувати.

За-37 Рішення не прийняте. Поправка номер 1473. Прошу голосувати. За-27 Рішення не прийняте. Поправка номер 1474. Прошу голосувати. За-25 Рішення не прийняте. Поправка номер 1475. Прошу голосувати. За-30 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер…

За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати. 16:12:23 За-28 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1478. Не наполягає народний депутат. Номер 1479. Не наполягає. 1480. Не наполягає. 1481. Не наполягає. 1482. Будь ласка, народний депутат Юзькова. Оскільки ми зараз бачимо, що підтвердження виключення можливості дослідження на поліграфі суддів антикорупційного суду за підтвердження проголосувало вдвічі менше людей, чим навіть тих, хто утримався, тому я прошу поставити на підтвердження наступні правки, які визначають, чи виключили можливість застосування результатів дослідження на поліграфі суддів Вищого антикорупційного суду. Мова йде про правки за номером: 1480, 1481, 1481, 1482, 1483, 1484 та 1485. Дякую. Прошу не підтримувати зазначені правки. Дякую. Прошу голосувати. Поправка номер 1471. Комітет підтримав. За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати.

За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати. За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати. За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати. За-30 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 1477. Прошу голосувати. За-33 Рішення не прийняте. Наступна відхилена поправка номер 1486. Я вдячний моїй колезі Юзьковій. в системі координат присутності тої норми, яка була в президентському законопроекті, тобто схвалене дослідження на поліграфі. Я прошу врахувати поправку в моїй редакції безпосередньо, вона вилучена була комітетом щодо результатів психофізіологічного дослідження. Те, що вони вилучені в НАБУ, там, і в інших інституціях, це помилково, я вважаю. В принципі всі ті, кому ми безоговорочно довіряєм, безоговорочно мусять проходити такі дослідження на доброчесність. Так що я наполягаю. Прошу Дякую. І ще раз дякую Юзьковій, колезі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Буде комітет коментувати, ні? Дякую. Прошу голосувати, поправка номер 1486.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1487. Прошу, народний депутат Власенко. 16:17:10 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Ми обговорюємо питання застосування поліграфу під час контролю за діяльністю, і за відбір кандидатів, і за діяльністю суддів консти…, антикорупційного суду, пробачте. Але знову-таки ми не говорили про, не обговорили дуже важливе питання. Насправді, хто буде проходити ці тести? Чомусь законом виключено зі складу тих людей, які взагалі можуть бути кандидатами на цю посаду, ну, припустимо, людей, які впродовж останніх 10 років працювали в державних інституціях. Це є абсолютно, мені здається, неприпустимим обмеженням. Потім виключили людей, які працювали в політичних партіях найманими працівниками, навіть не будучи членами цих партій. Їх теж позбавили можливості кандидувати і приймати участь в контролі поліграфу. Але при цьому, зверніть увагу, Петро Порошенко може призначити своїх хлопчиків до Вищої ради правосуддя, які у нього працювали клерками, в його політичній партії, але тут суддями антикорупційного суду чомусь не можна таких людей призначати. Дякую. Прошу голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1488. Не наполягає народний депутат. Наступна поправка номер 1489. Прошу, народний депутат Юзькова. Т.Л. Дякую. Мова йде про те, що я пропоную змінити текст, який був викладений при першому читанні, словосполучення "та грубим нехтуванням" замінити на "за грубе нехтування". Оскільки, якщо це не зробити, то втрачається зміст самого речення. Це по-перше. Ну, добре, я прошу проголосувати за це.

Теж саме стосується і продовження цього речення, там є плутанина. Прошу викласти його таким чином: словосполучення "зі статусом судді" замінити слово… після словосполучення "зі статусом судді" замінити "або" на "та". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу колег визначатися. З огляду на те, як народні депутати борються за якісну перевірку кандидатів на посаду суддів антикорупційного суду, я думаю, що пора вносити зміни до Закону "Про вибори народних депутатів" і "Про вибори Президента" і там також включити, напевно, поліграф, неврологічну перевірку і інші якісь способи перевірки. 16:20:40 За-30 Дякую. Рішення не прийнято. І наступна поправка номер 1491. Народний депутат Каплін. Пропонується скасувати можливість уникнення окремими кандидатами обов'язковості проходження психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу. Я вам приведу практику однієї відомої політичної сили, яку я очолюю. Там членів політради обирають виключно після поліграфу. І не було ще жодного порушення, не було жодних натякань на діяльність тих чи інших наших членів команди. Перше. Друге. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до таких найбільш… найменш захищених верств населення, як військові пенсіонери. Ось тут зараз і починається перерахунок ваших пенсій. Якщо буде антикорупційний суд, буде новий бюджет, буде скасовано усі ганебні, вбивчі для національної економіки, корупційні потоки, і гроші підуть у Пенсійний фонд. Ви маєте зараз виходити на вулиці, йти до Верховної Ради України, обласних адміністрацій, всіх, хто погано живуть, хто мають малу пенсію, і захищати антикорупційний суд під парламентом, під… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-30 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1493. Народний депутат Власенко. Прошу. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Я би все-таки повернувся до своєї тези про те, що нам дуже важливо застосовувати об'єктивні критерії відбору, одним із яких може бути поліграф. І нам дуже важливо, щоб ми обирали, я про це вже говорив, не із "поліграф поліграфовичів", А для цього треба зняти абсолютно штучні обмеження щодо кандидатів до складу суддів антикорупційного суду і також зняти цілу низку суб'єктивних чинників, які закладені в закон як підстава для проведення конкурсу. А відтак такі чинники можуть впливати на склад тих людей, яких будуть тестувати поліграфом, якщо закон буде прийнято самі в цій редакції. При цьому, я вважаю, що відмова скласти поліграф, відмова скласти поліграф повинна бути підставою для припинення участі у конкурсі. Про це якраз наша поправка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Комітет, будь ласка, прокоментуйте. Володимирович, що ця норма стосується не конкурсу, це вже йде мова про суддів, які мають щорічно проходити поліграф. Ні, ні. А конкурс якраз не передбачає цієї участі, про конкурс ніхто не говорив. Тут йде мова щодо моніторингу доброчесності і проходження психофізичного дослідження як одна з умов перевірки доброчесності судді, не кандидата на посаду судді, а судді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. Я так розумію, що народний депутат Власенко, ви наполягаєте? Прошу голосувати.

Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження, там виключена частина тексту, і от з яких підстав. Для тих, хто не був на минулому пленарному засіданні, коли ми розглядали поправки, я повідомляю, що 22 грудня минулого року з пафосом Президент нам презентував текст законопроекту, який був погоджений Венеційською комісією, який був написаний групою експертів, і було сказано, що це найкращий законопроект про антикорупційний суд. Так давайте не будемо ми недовіряти Президенту і приймемо той законопроект в тому тексті, який нам написав Президент, і побачимо, що з того вийде. А то нам розказують, з одного боку, що все погоджено з Венеційською комісією. Зараз, виявляється, Венеційська комісія каже, що не все погоджено. А насправді приймається законопроект абияк, аби дали черговий транш кредиту МВФ. Тому я прошу поставити на підтвердження не підтримати, і хай воно іде в тексті Президента. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-27 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1494. Наполягає народний депутат. 1495. Прошу, народний депутат Карпунцов. Шановні колеги, знов ця правка стосується необхідності проходження психофізіологічного дослідження і наслідків цього дослідження. То в даному випадку я вважаю, якщо кандидат відмовляється, чи безпосередньо суддя сам суддя сам відмовляється від проходження даного дослідження, то в нього, дійсно, є що прикривати, він не є доброчесним, і в принципі є підстави, щоб більш ретельно дослідити його доброчесність. Я не вважаю, що це є якесь порушення рівності чи дискримінація, це нормальна норма, і нехай вона буде в законопроекті. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. За-41 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер… Прошу, 496, народний депутат Купрієнко. статті 11 проекту закону. Уже ми таку поправку одну не підтримали, їх було подано декілька. Тому я наполягаю на те, щоб кожна врахована поправка саме по цьому змісту була поставлена на підтверджена і не була підтримана залом. Ще раз наголошую, законопроект, написаний Президентом України, за участю багатьох, цілої низки експертів, який ще два тижні тому, по всіх каналах розказували, що ми цей закон обов'язково проголосуємо ще позаминулого четверга. Тобто вони все знають, вони за нас все вирішують, вони нам розказують, як закони нам писати, які суди створювати, як обдурювати Конституцію і створювати спеціалізовані суди, що заборонено прямо Конституцією, і кажемо про Вищий антикорупційний суд. Тому давайте запустимо, якщо запустимо цей законопроект, так виключно в тексті Президента, який був поданий багатьма експертами, в тому числі схвалений Венеційською комісією, і побачимо, що з того вийде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка номер 496. Голосуємо, на підтвердження, комітет підтримав.

За-40 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1497, народний депутат Купрієнко. Прошу. 16:29:00 КУПРІЄНКО О.В. Ще раз звертаю увагу і наголошую на тому, хто не почув попереднього виступу. 22 грудня минулого року о 17 годині 08 хвилин на сайті Президента з'явилася чудова новина. Законопроект про антикорупційний суд нарешті готовий, була презентована ціла низка експертів, два з них – експерти ОБСЄ. І Президентом було заявлено, що Венеціанська комісія повністю схвалила законопроект без жодних зауважень. І зараз ми намагаємося спаплюжити такий класний законопроект, який поданий найвищою посадовою особою в державі. Давайте не будемо цього робити. всі поправки, які враховані комітетом, не підтримаємо, залишимо законопроект виключно в тексті, поданому Президентом, проголосуємо його і побачимо, що з того нічого не вийде. Не треба дурити людей і під гарною вивіскою протягувати законопроекти, які мертві за своїм статусом по народженню. Прошу не підтримувати і поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Прошу поставити її на підтвердження, не підтримувати і все ж таки повернутися до материнського законопроекту Президента, який був підготовлений багатьма експертами, в тому числі експертами Венеціанської комісії. І нехай законопроект, який був великими великими фахівцями написаний і поданий нам на розгляд, іде у світ божий і не запрацює. Прошу поставити на підтвердження і не підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-37 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1499. Народний депутат Купрієнко, прошу. 16:31:22 КУПРІЄНКО О.В. Знову ж таки поправка аналогічна за змістом. І тут велике питання до комітету, який розглядав законопроект і готував його до другого читання. Сам комітет у своїй порівняльній таблиці до другого читання понаписував оце все, мабуть, для того, щоб хтось якусь поправочку да і пропустив. І тоді вийде, що 38 поправок ми поставимо на підтвердження, а 39-а десь загубиться між рядків. Не загубиться. Ставте на підтвердження, не підтримуємо і повертаємось до тексту в його першій редакції. Можна я прокоментую? ГОЛОВУЮЧИЙ Прошу комітет прокоментувати. 16:32:06 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Шановний Олег Васильович, я до вас завжди з великою повагою, але прошу вас не звинувачувати нас в тому, в чому ми невинуваті. Справа в тому, що велика кількість народних депутатів подали схожі правки, і ви можете побачити їхні прізвища. От ви щойно називали правки, я назву прізвища: це Чумак, Новак, Дерев'янко, Найєм, Шахов, Агафонова і так далі. Невже ви думаєте, що це комітет зумисно написано їм правки? Вони подали саме в такій редакції правки, і тоді ми відповідно визначалися по кожній правці. Якщо вони тотожні, то, вибачте, ми мусили і тотожно на них і реагувати. Я не розумію тут, в чому наша вина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу голосувати.

Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. З великою повагою до голови комітету, який вистоює тут уже третій день, ну, не поспіль, але черговий третій пленарний день на трибуні Верховної Ради і намагається відстоювати законопроект, який в принципі не буде працювати, якщо навіть у будь-якому читанні ми його приймемо. Але питання в тому, що коли комітет проводив своє засідання, так авторів поправок не повідомили, і нам розказують про те, що там десь хтось оголосив, коли буде комітет. Так я нагадую, що є Регламент, є Закон про комітети, яким передбачено, де, як і в який спосіб повідомляються автори поправок щодо засідання комітету. І те, що було проведено бігом, тому що треба було бігом, бігом приймати і розглядати цей законопроект, це, очевидно, що воно було так. Тому я розумію, що зараз ці поправки стоять підряд, я розумію, що дуже багато народних депутатів переймаються долею нашої України і переймаються якістю законопроектів, які в нас тут розглядаються, і тому їм велике дякую за те, що хоча би тексти почитали. Ставте на підтвердження. Прошу комітет прокоментувати. 16:34:09 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Шановний Олег Васильович. ви пам'ятаєте про те, що рішення комітету, точніше засідання комітету, було зініційовано особисто Головою Верховної Ради - він має таке право за Регламентом, - на засіданні Погоджувальної ради в понеділок. ми так само, як і ви, дізналися про те, що воно скликане, і комітет оперативно, одразу через годину фактично після цього оголошення, зібрався. В проміжку між цим було, крім цього оголошення, повідомлення на сайті Верховної Ради. Ми оперативно зробили відповідні повідомлення на нашому сайті і все, що могли, зробили. Звичайно, ми не могли персонально оповістити всіх авторів поправок, оскільки йдеться про сотні Дякую. Прошу голосувати.

деякі не живуть в місті Києві, так я повідомляю, що так і є, і не змогли приїхати. Знову ж таки, ця поправка стосується виключення, тобто спаплюження тексту законопроекту, який поданий Президентом України і підготовлений цілою низкою міжнародних експертів, погоджений Венеційською комісією. І як же ж так? Мабуть, не той представник Венеційської комісії побачив законопроект після першого читання, здивувався – і вимагає від нас зробити не те, що хотів попередній представник Венеційської комісії. Давайте повернемося до першого тексту, ставимо на підтвердження, не підтримуємо поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-35 Рішення не прийняте. Пролунала пропозиція від голови комітету, що треба поміняти табличку на дверях, Хто є представником Венеційської комісії – неправильно позначено на дверях комітету, на дверях представника комітету. То нехай Апарат поправить. Але зараз поправка номер 1502. Не наполягають. 1503. Прошу… 1502. Народний депутат Купрієнко. Що ж ви не слідкуєте? Прошу, слідкуйте за… 16:37:28 КУПРІЄНКО О.В. Шановна пані головуюча! Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. До обіду я вашій колезі зачитував норму Регламенту, яка зобов'язує вас не коментувати виступи і не давати оцінки, чим весь час займаєтесь, як і таблички на яких кабінет міняти. Вибачте, не перетворюйте Верховну Раду в балаган. Ми розглядаємо серйозний законопроект, і я звертаю увагу на ті речі, які в принципі неприпустимі в процесах законотворчості. А ви як головуючий на засіданні порушуєте Регламент і, відповідно, уже вказані норми Регламенту. Я до вас звертаюся, усунути ці порушення негайно і не допускати надалі, не порушувати свого обов'язку не коментувати виступи народних депутатів. Прошу поставити на підтвердження і не підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутат, жодного коментаря не було. Ви можете отримати стенограму і перевірити. Ще раз наголошую, будь ласка, слідкуйте за тим, які озвучуються поправки, щоби їх не пропускати. Поправка номер 1502 – було озвучено. Прошу за неї проголосувати.

За-25 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1503. Прошу, народний депутат Власенко. 16:39:09 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Я би ще раз хотів повернутися до питання добору кандидатів у судді, тому що поправки, які стосуються перевірки подальшої на поліграфі, все-таки будуть перевіряти тих людей, які стануть суддями, а суддями можуть стати лише кандидати. Якщо ми не усунемо суб'єктивні критерії, які зазначені в законі, до кандидатів, якщо ми не знімемо питання дискримінації по відношенню до кандидатів, ми не отримаємо ніякого незалежного антикорупційного суду. Це один із механізмів впливу Президента Порошенка на порядок формування Конституційного Суду, який вплив я маю на увазі – треба уникнути і забезпечити створення реально незалежного антикорупційного суду, який буде виносити чесні і справедливі рішення. Інакше такий суд не потрібен Україні, він не потрібен українцям. А у ситуації, якщо буде запроваджено проведення дослідження на поліграфі, то звичайно, ці дані повинні бути конфіденційними, їх не можна розголошувати. Саме про це поправка 1503. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і прошу голосувати.

Я все ж таки стою на тому, що дане дослідження кандидатів і суддів є нормальною процедурою. Нічого екстраординарного в цьому немає. Я прошу підтримати поправку і все ж таки включити дане дослідження до тіла закону назад, воно було виключене комітетом. Дякую. Дякуємо, шановний пане Валерію. І просимо колег визначитися по поправці 1504. Правильно? 1504. Прошу визначатися.

Будь ласка, яку? Будь ласка, перепрошую, це поправка просто інших народних депутатів, але вона врахована. І пані Юзькова… Я чую. Чого ви весь час кричите? Я якраз оголошую для зали в мікрофон, що відбувається в залі. І балаган тут влаштовують не президія. 1506, поправка народних депутатів: Єднак, Веселова, Левус, Медуниця, Висоцький, Гопко – вона була врахована. Але, шановна пані народний депутат Юзькова просить поставити її на підтвердження. Будь ласка, мікрофон пані Юзьковій. Прошу. 16:42:31 ЮЗЬКОВА Т.Л. Дякую. Я прошу поставити на підтвердження поправки, які були враховані комітетом, а саме: 1506, 1507,

статті 11 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", яка визначала, частина ця визначала порядок застосування результатів, отриманих в результаті дослідження на поліграфі. Я підтримую своїх колег, що ця норма закону має право на існування. Тому прошу колег сьогодні не підтверджувати зазначені правки і проголосувати проти них. Дякую. Зрозуміла позиція народного депутата Юзькової. Чи буде коментар комітету з приводу цих поправок? Ні. Отже, колеги, я хочу наголосити дальше поправки 1506, 07, 08, 09, 10, 11 були підтримані комітетом, але пані Юзькова вимагає поставити їх на підтвердження. Зараз ми будемо рухатися по по порядку. Будь ласка, 1506. Комітет проголосував "за", просить підтримати. Я прошу визначитися. 40 депутатів "за", поправка не приймається. 1507. Комітет – за, просить підтримати. Я ставлю на підтвердження.

40 депутатів "за", поправка відхиляється. Наступна 1508. Комітет – за, просить підтримати. Прошу визначатися. За-39 Поправка відхиляється. 1509. Комітет – за, просить підтримати. Прошу визначатися.

За-41 Поправка відхиляється. І 1511, поправка підтримана комітетом. Комітет – за і просить також нас голосувати "за". Але я прошу колег визначатися. За-40 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1508. Народний депутат Голуб, 1508. Не наполягаєте. Добре.

Вона врахована. Будь ласка, народний депутат Купрієнко наполягає на тому, щоб цю поправку поставили на підтвердження. Будь ласка, мікрофон. Прошу. 16:46:43 КУПРІЄНКО О.В. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Звертаю увагу головуючих, що взагалі-то ми йдемо в порушення Регламенту. Нема такої процедури, як ми зараз ідемо, що кожну поправку або немає зауважень, або є зауваження. Якщо звернутись до 119 статті або до статті 120, які регламентують порядок обговорення в другому читанні, ви та мне знайдете такої процедури, як і не знайдете процедури розказувати залу, чия це поправка, якщо хтось інший просить поставити її на підтвердження. Тому, пані головуюча, прошу дотримуватися Регламенту хоча б з цими порушенням, з якими зараз ідемо. Вимагаю поставити цю поправку на підтвердження, не підтримати і хай він іде у первинному своєму вигляді на голосування в цілому і побачимо, що з того вийде. Шановні колеги, я би також хотіла звернути увагу всіх присутніх, що в нас є Регламент, але є і політична етика і культура, і культура спілкування один з одним у цьому залі. І я хочу зауважити, що це право головуючого оголосити автора поправки, потім оголосити вимогу народного депутата, який ставить на підтвердження, і, власне, пояснити, про що ідеться. Тому я зараз ще раз звертаюся до сесійної зали з інформацією про те, що є поправка 1512, авторства Чумак, Новак, Дерев'янко, Добродомов, Парасюк. Чи є серед депутатів-авторів бажання виступити на підтримку? Немає. Голова комітету теж не бажає виступити. Народний депутат Купрієнко ставить на підтвердження. Я прошу залу визначитися по цій поправці. Комітет проголосував "за". Прошу визначитися.

36 голосів "за", поправка відхиляється. Ми йдемо по Регламенту. Ну, не всім подобається головуючий, але це такі вже особисті проблеми

до тієї норми, яка була прийнята в першому читанні стосовно того, щоб кандидати проходили дослідження на поліграфі. Я пропоную в статті поправкою 1513 зробити доповнення, в якому дати виключний перелік протипоказань для відмови від проходження поліграфу. Чому такий вичерпний перелік? Для того, щоб уникнути зловживання з боку суддів Вищого антикорупційного суду та необґрунтованих відмов у проходженні. І тут в цій примітці, яку я пропоную додати, йде виключний перелік, коли особа може відмовитися від проходження такого поліграфу. Я вважаю, що це нормальна практика, якщо судді будуть періодично проходити поліграф, і відповідно суспільство буде розуміти, наскільки суддя є доброчесним.

Комітет відхилив, але народний депутат Іван Крулько просить підтримати. 16:50:24 За-34 34 народних депутати почули роз'яснення, але поправка відхиляється. Наступна поправка – 1515 народного депутата Власенка і Тимошенко. Будь ласка, народному депутату Власенку слово. 16:50:36 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Ірина Володимирівна. Ця поправка знову стосується в той чи інший спосіб системи можливої системи антикорупційних судів. Я ще раз звертаю увагу, нам непотрібен закон заради закону, нам непотрібен закон заради галочки перед МВФ, Венеційською комісією, будь-ким. Нам необхідна ефективна, професійна, незалежна антикорупційна система, антикорупційна інфраструктура, яка дозволить нормально боротися з таким ганебним явищем, як корупція. Для цього я і Юлія Володимирівна Тимошенко запропонували, щоб були створені окружні, територіальні антикорупційні суди там, де утворені територіальні підрозділи НАБУ, що є логічним, зрозумілим і так далі. Ці суди повинні бути невеликими невеликими за чисельністю. Все це передбачено поправками, які ми внесли. Це все можна зробити зараз під час другого читання. Тому і один антикорупційний суд як апеляційний суд. Я вважаю це нормальним. Прошу підтримати цю поправку. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися по поправці 1515. Комітет її відхилив. Автор Сергій Власенко просить підтримати. 30 голосів "за", поправка відхиляється. Наступна поправка 1518. Валерій Карпунцов. 1518. Не наполягаєте? Не Не наполягаєте. Добре. Рухаємося далі. 1523. Народний депутат Каплін. Каплін народний депутат. Каплін. Народний депутат Каплін, не наполягаєте? 1523, будь ласка. У частині першій статті 12 проекту закону після слів "світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією" доповнити словами "з метою здійснення справедливого судочинства". нашої редакції правки. Але я хотів наголосити на актуальності прийняття рішення про створення антикорупційного суду. Я на тому тижні, весь попередній тиждень провів на Донбасі, "червоній" і "сірій" лінії, 200-300 метрах від лінії фронту. Хочу сказати, що люди там, ну, реально хліба не наїдаються. Приїжджає автомобіль з хлібом, вони, не маючи грошей, з дітьми, малолітніми дітьми, підходять і просто цим повітрям дихають. Нам потрібно перекрити всі корупційні потоки. Нам потрібно прибрати всіх корупціонерів з парламенту, з уряду. Нам треба поновити можливість дати людям гідну пенсію, гідну зарплатню. Так, те, чим ми займаємося зараз, ну, не схоже на парламентську роботу, жодна правка не прийнята. Але це треба пройти і народити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, шановні колеги, прошу визначатися по поправці 1523 народного депутата Капліна, комітет її відхилив. Прошу визначатися. 29 голосів "за", поправка ваша відхиляється. Наступна – 1525, народний депутат Карпунцов. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. Правка стосується все ж таки можливості повернутися до моделі судочинства, яка в нас в Конституції і в чинному законодавстві. І відповідно, і термінологія, викладена в моїй правці, зберігається інстанційність, то ми це обговорювали до перерви і зараз обговорюємо. Я надіюся, що все ж таки буде досягнений консенсус геополітичний і збережеться все ж таки та система, яка є реальна, але яка і дасть можливість реалізуватись Так що не обов'язково в даному випадку ставити на голосування, але позицію я озвучив. Дякую. депутата Вадатурського. Я бачу, він вимагає, щоби йому ввімкнули мікрофон. Це поправка 1524. Будь ласка, шановний колего. 16:55:09 ВАДАТУРСЬКИЙ А.О. Шановні колеги, прошу звернути увагу і підтримати 1524 поправку. І пропоную сформувати цю статтю простіше. От вдумайтесь: "Не рідше одного разу на рік судді Вищого антикорупційного суду проходять обов'язкове підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня професійної компетентності, в тому числі в галузі боротьби з корупцією" це в повній мірі забезпечить професійне зростання судді, а фраза "щодо створення умови для задоволення індивідуальних потреб в особистому професійному зростанні з питань протидії боротьби з корупцією" це не підвищення рівня боротьби з корупцією, а розвиток туризму. Це судді будуть писати заяви, зсилаючись на норми закону і кожен тиждень їздити на якісь конференції за кошти бюджету. У нас суд не досудовий і не превентивний орган, прокурор приносить всі докази. Тому наполягаю на включенні і голосуванні цієї поправки. Дякую.

періодичність, і тут якраз йдеться, що не рідше разу на рік, а в третій частині написано, який орган має здійснювати такого роду навчання, це Національна школа судді. Тому, як на думку комітету, тут все абсолютно логічно і зразу все виписувати, змішувати в першій частині ми вважаємо за недоцільне. Тому ми не проти такої правки, як ви запропонували, ми по суті її врахували трішки в іншому вигляді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися, шановні колеги, по поправці 1524 народного депутата Вадатурського. Прошу голосувати.

вони пов'язані з концепцією, яку ми вже обговорювали до перерви, зараз обговорюємо, яка не сприйнята комітетом з об'єктивних, суб'єктивних причин. Тому для того, щоб ми не втрачали час, до 1731 я не буду наполягати на своїх поправках.

Не наполягаєте, вибачте. Прошу 10 секунд включіть мікрофон Карпунцову. Я вибачаюся, вас трохи відволікали, я кажу, що до 1731 правки у зв'язку з тим, що концептуально вони пов'язані, всі інші я не буду наполягати на їх розгляді і підтвердженні. До 1731. Дякую вам дуже. Вибачте, будь ласка. Наступна поправка номер 1526. Не наполягає народний депутат. 1527-а.

і закликав би підготувати за наслідками другого читання якісний і професійний законопроект, без врахування геополітичних консенсусів, але з урахуванням нагальної необхідності створення незалежного, чесного, професійного антикорупційного суду, а не тої профанації, яку запропонував нам Порошенко у своєму законопроекті, і яка, поки що, у своїх більших проявах залишається в редакції комітету до другого читання. Тому я на відміну від шановного колеги, який виступав до мене, буду говорити про те, що ми можемо ще виправити концептуально і систему антикорупційних судів, і нам треба це зробити. Бо інакше воно не літає, воно не працює, воно не запрацює. І ми через рік знову будемо розказувати, чого у нас не запрацював антикорупційний суд, так само, як не проведена судова реформа. Дякую. Дякую. Прошу голосувати.

Пропонується збільшити необхідність проходити суддею обов'язкового підвищення кваліфікації з питань протидії та боротьби з корупцією судді з одного до двох разів на рік. Професійність суддів, високий рівень їх кваліфікації, контролінг цієї кваліфікації, безумовно, є запорукою ефективності роботи антикорупційного суду. Результат роботи суду – це гроші для дітей-війни, це гроші для афганців, це гроші для чорнобильців, це гроші у Пенсійний фонд, це гроші на реінтеграцію і модернізацію Донбасу, це гроші на розвиток локомотивів національної економіки, це нова економічна культура країні, боротьба з корупцією. Правда, мій товариш Пинзеник говорить наступне: якщо прибрати всіх корупціонерів в країні, залишиться тільки два політики – Пинзеник і Каплін. Я переконаний, що він правий… Дякую. Прошу голосувати. За-22 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1535. Не наполягає народний депутат. 1536-а. Не наполягає. 1537-а. Не наполягає.

Візьміть, будь ласка, слово стосовно поправки. Будь ласка! Відповідно до Регламенту немає слова з процедури. Ви можете висловитися, якщо у вас є зауваження до поправки конкретної. До якої поправки у вас є зауваження? (Шум у Ми зараз розглядаємо 1541. Прошу, народний депутат Купрієнко. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, тут або відбувається якась махінація, або просто нас всіх, ну не знаю, не дуже поважають. Згідно порівняльної таблиці всі поправки відхилені. Всі! Але текст, кстаті, змінений. Виникає питання: а хто ж вніс поправку, що текст поміняли? Якщо це поправка комітету, комітет не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Є окремі народні депутати, можливо, всі члени комітету. Так або в таблицю напишіть, хто це зробив. Це або технічно

оскільки на той час таблиця вже… ну була завершена процедура внесення правок, ми про це сказали на комітеті. Про те, що ця правка вноситься нами з голосу. Суть цієї правки дуже проста. І тут, як на мене, не повинно бути жодної дискусії з цього приводу. Ми пропонуємо, щоби навчання відбувалося суддів не щодо підвищення рівня їх практик боротьби з корупцією, а щодо судочинства з питань боротьби з корупцією, як це належить бути в принципі за редакцією першого читання. А от нам пояснили, технічно чомусь в першому читанні це не було відображено, і тому юридичне управління звернуло на це увагу, комітет підтримав таку правку. Я думаю, що вона виключно технічна і тому другий раз, так би мовити, на ній вирішили не зупинятися, у вигляді поправки комітету. Якщо ви вважаєте, що така правка потребує підтвердження, то я прошу її ставити на підтвердження як правку комітету.

виникає логічне запитання. Суддя Вищого антикорупційного суду проходить підвищення кваліфікації з питань судочинства. Де? Яка вища інстанція є? Хто його буде вчити? Наступна частина цієї статті відповідає, хто його буде вчити. Національна школа суддів України, вона відповідно до Закону про судоустрій здійснює систематичне навчання всіх без винятку суддів України, не зважаючи на те, в якій інстанції вони працюють. І в тому випадку ми пропонуємо, що раз це навчання вже передбачено, то щоби це навчання стосувалося не питань боротьби з корупцією. Тому що антикорупційний суд – це не орган по боротьбі з корупцією, а орган, який здійснює судочинство в царині боротьби з корупцією, то щоб хоча би їм якісь новітні практики судочинства читали в цій школі суддів, а не просто методи боротьби з корупцією з точки зору оперативної діяльності тощо. Дякую. Отже, я називаю наступні правки. 1542-а. Не наполягає. 1543-я. Не наполягає.

56-а, будь ласка, Руслан Демчак. Зміни стосуються статті 13 "Забезпечення житлових умов суддів Вищого антикорупційного суду". І ця поправка 1556 і зразу 1557, і 1558 – всі стосуються якраз врегулювання цього питання. пропонується привести, як би, цю норму забезпечення службовим житлом на час перебування на посаді на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством. І я прошу всі ці три поправки поставити почергово на підтвердження. Добре, я поставлю. Але спочатку нехай Руслан Князевич прокоментує. Будь ласка. весь час їх перебування на посаді. Тому ми як виняток передбачили цю норму, яка існує у всіх країнах, де існують подібні суди, що в тому випадку, коли вони зголошуються на такого роду діяльність, держава має забезпечити їм службове житло на час перебування на посаді.

Перша. 1556-а. Комітетом відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 1557-а. Комітетом відхилена. Хто підтримує, прошу голосувати.

Ця стаття стосується оплати житлово-комунальних послуг для суддів, яким буде винайматися службове житло. Тому що нічого не сказано, пропонується в законі чітко вказати, що оплата житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок судді Вищого антикорупційного суду та членів його сім'ї. Щоб точно уточнити цю норму. тут і так само собою зрозуміло. Є законодавство про службове житло, яке передбачає, що сплата здійснюється тим, в користуванні якого є службове житло. Дякую. Отже, ставлю на голосування поправку 1560-у. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступна 1561-а.

забезпечити суддям нормальний матеріальний стан, забезпечити, можливо, якісь соціальні пільги. Але у відповідь вимагати чесних, справедливих і законних рішень. В питанні забезпечення службовим житлом, так, це необхідно робити, тим більше, як зазначив голова комітету, дуже серйозні додаткові спеціальні вимоги є до цього житла. Але ми повинні бути убезпечені від зловживань в отриманні службового житла суддями антикорупційного суду в тому числі. Саме на це і скерована моя і Юлії Володимирівни Тимошенко поправка номер 1569, з метою уникнення зловживань із службовим житлом. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. 17:13:11 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну, я просто хочу сказати, що загальний порядок, який передбачений Житловим кодексом, передбачає у відповідному органі місцевого самоврядування відповідну чергу і відповідний порядок отримання такого житла. Тут же ми трошки відійшли від цього порядку і передбачили, що не орган місцевого самоврядування, як, між іншим, передбачено в Законі про судоустрій. В Законі про судоустрій написано, наприклад, що судді Верховного Суду забезпечуються службовим житлом, яке має виділити орган місцевого самоврядування. Тут ми пішли дещо далі, оскільки це практика звична, держава повинна забезпечити державним службовим житлом відповідно цих осіб, що означає, що це ніяк не вплине на інших громадян, які знаходяться на чергах в органах місцевого самоврядування. Інша справа, як, в який спосіб держава має таке житло надавати. Ну, напевно це окремий спеціальний порядок треба буде розробляти, напевно потрібно якесь спеціальне рішення Кабінету Міністрів. Але в "Перехідних положеннях" ми і так будемо писати для того, щоб Кабінет Міністрів, інші органи відповідно відповідно провели свої акти і належні рішення прийняли для того, щоб функціонування і суду, і суддів було належним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте, так же ж, на голосуванні? Я ставлю на голосування поправку 1569. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 1570-а. 1571-а.

1572-а. 1573-я. Сергій Власенко, будь ласка. але там просто були поставлені запобіжники, що службове житло може отримати лише той суддя, який не мав власного житла на території міста Києва, умовно кажучи. Тобто якщо суддя має власне житло, то він не отримує жодного службового. Але вже ми проїхали цю поправку. Наступна поправка 1573, вона знову повертає нас до великої дискусії щодо структури антикорупційних суддів. І я вважаю і ще раз підкреслюю, я вважаю, що це вкрай необхідна дискусія. Немає жорсткої позиції Венеційської комісії з цього приводу. Я переконаний, що можна розмовляти навіть, якщо є таке бажання. Я переконаний, що у Венеційської комісії є єдине бажання – забезпечити створення чесного, неупередженого, коректного, зручного для застосування з точки зору процедур антикорупційного суду. Тому я тут не бачу жодних проблем і прошу підтримати цю поправку.

з Сергієм Володимировичем ми вже протягом цього дня її ведемо. Ми ще раз говоримо про те, що дискусія мала би місце, і потреба була б її в тому випадку, якщо б ми концептуально погодились на створення додатково ще чотирьох судів першої інстанції, тут ми, комітет, не погодився. Я хочу сказати, що редакційно так само ми врахували слово "діяльності", це була пропозиція моя на комітеті, яке теж не відображено серед поправок, бо його не було. І тепер стаття буде звучати: "Особливості забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду", а не просто "Забезпечення Вищого антикорупційного суду". Це редакційна правка, яку підмітили літературні редактори Верховної Ради, ми з ними погодились. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1573. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, ми вважаємо, що будь-якою передумовою для створення, справді, незалежної інституції є дві передумови: власне, інституційна щодо добору і обрання відповідних кандидатів та фінансова, без якої не може бути справжньої незалежності будь-якої інституції. Тому наша правка, правка "Самопомочі", створює якраз передумови для забезпечення справжньої фінансової незалежності майбутнього Вищого антикорупційного суду. Правка передбачає, що Вищий антикорупційний суд повинен мати власний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби. Таким чином антикорупційний суд може самостійно розпоряджатися бюджетними коштами, і тільки в даному випадку він стає незалежним у фінансовому плані від Державної судової адміністрації, яка на сьогодні виступає головним розпорядником бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення життєдіяльності суддів. Тому прошу підтримати. На нашу точку зору, це не менш важливе створення інституційних умов добору кандидатів. Дякую. Будь ласка, Князевич. головним розпорядником коштів Державного бюджету, що відповідно до бюджетного законодавства якраз і означає те, що ви передбачили, що вони мають створити. Для них має бути окрема бюджетна програма, одна окрема стрічка. Вони мають окремий рахунок в державному казначействі, відповідно вони отримають кошти напряму через органи державного казначейства тощо. Тому ми вважали, що тут перевантажувати ще такого роду бюджетними речами цей закон, на думку комітету, недоцільно. Але хай сесійна зала визначається. Ставлю на голосування поправку 1633-ю. Комітет її відхилив.

"Вищий антикорупційний суд є головним розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення і його діяльності", - в такій редакції я прошу викласти статтю 14 проекту закону. І немає чого побиратися по всьому світу і фінансувати наш суд за рахунок наших іноземних партнерів. Залазьте в бюджет "Укрзалізниці", де ходять мільярди, не портфелі, а мішки з грошима, "Укравтодору". Припиняйте корупцію на митниці, в ДФС і в інших державних інституціях. Врешті-решт, заберіть це ганебне, дурнувате фінансування фракцій у парламенту. Один мільярд гривень ми роздаємо з кишені простих українців на потреби цих фракцій, які сидять тут. Тут 25 чоловік сидить у парламенті і приймають так звані "рішення про створення антикорупційного суду". Давайте ці кошти хоча б на два роки відправимо на фінансування антикорупційного суду і поборемо корупцію в країні, зокрема в парламенті. Пане Сергію, я просто хочу сказати, що комітет погодився з вашою ідеєю. І якщо ви подивитесь праву колонку, там якраз… я можу підтвердити ту редакцію, яка є, ще раз, бо мені сказали, що цього немає. для стенограми зазначаю, в редакції правої колонки: "Вищий антикорупційний суд є головним розпорядником коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення його діяльності". Але ви наполягаєте на голосуванні, так? І я ставлю на голосування правку 1581, комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Передає, я так зрозумів. 1588-а. Будь ласка, Каплін. Сергій, перепрошую, правки не передаються, авторство, тут правка тільки Сугоняки. Але говоріть голосніше, бо можемо не почути. Будь ласка, пане Сугоняко, включіть мікрофон. Пане Сугоняко, маєте власну думку? Дякую.

Про що йдеться в цій частині? В цій частині йдеться, що видатки на утримання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду визначається в Державному бюджеті окремим рядком. Тобто, по суті ми даємо можливість унезалежнити, з точки зору бюджетної процедури, і діяльність Апеляційної палати. Якщо ми зараз це прибираємо, то тоді буде єдина стрічка і фактично тоді постане те питання, про яке ми так довго дискутували щодо того чи один суд, чи два. По суті, ми говоримо про один суд, який має, як головний розпорядник, цілу низку стрічок, одна з цих стрічок має бути присвячена діяльності Апеляційної палати. Це наша позиція. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 1588, комітет її відхилив, хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийняте. 1589-а. Не наполягає. 1591-а. Наполягає. Вадатурський, будь ласка. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на фінансову складову, передбачити фінансування Апеляційної палати антикорупційного суду окремим рядком бюджету - це, я вважаю, нонсенс. Кошти підуть на антикорупційний суд, а там нехай розписують самі. Ми ж не передбачаємо окремо рядок на фінансування кожного комітету Верховної Ради окремо, тому прошу підтримати цю поправку. Дякую. КНЯЗЕВИЧ Р.П. З точки зору комітету, це є надзвичайно важливий чинник незалежності Апеляційної палати від суду загалом, в тому числі у фінансовому плані. Ця позиція, ви знаєте, і Венеціанська комісія про неї дуже категорично заявила. І наша позиція полягає в тому, що в принципі бюджетна незалежність може бути однією з визначальної для діяльності Апеляційної палати. Тому ми не підтримуємо таку пропозицію і просимо залишити ту редакцію, яка була в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1591,

Рішення не прийнято. 1592-а, Немировський. Не наполягає. 1593-я. Роман Семенуха, будь ласка. Шановні колеги, наступна правка від "Самопомочі" також стосується фінансового забезпечення Вищого антикорупційного суду. Мова йде про те, що видатки на діяльність Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати не можна скорочувати впродовж одного бюджетного періоду. Це щонайменш у цьому періоді гарантуватиме стабільність такого суду протягом календарного року. До речі, аналогічна норма міститься і в Законі України "Про Конституційний Суд" . На нашу точку зору, така правка дасть можливість знизити зону ризику для потенційного тиску і впливу на Вищий антикорупційний суд зі сторони тих, хто на сьогодні впливає на реальні бюджетні процеси. Тому повинні унеможливити цей тиск або значно його понизити. Прошу підтримати цю правку. Дякую. КНЯЗЕВИЧ Р.П. Пане Романе, якщо дозволите, я хочу вас поправити, в Законі "Про Конституційний Суд" якраз ця норма не була відображена, тому що ви знаєте, що відповідно до Бюджетного кодексу будь-які зміни до Бюджетного кодексу треба було вносити окремим законом про внесення змін до Бюджетного кодексу. І Закон "Про Конституційний Суд" був прийнятий, а Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу в зв'язку з прийняттям Закону "Про Конституційний Суд" не був прийнятий, був відхилений і тому ми не маємо зараз цієї норми ні в жодному з судів. І тому ми не проти такої ідеї, проти того, щоб вона була в цьому законі. Це все ж таки передбачає необхідність вам як суб'єкту права законодавчої ініціативи, у вас така можливість є внести окремий Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачатиме зміни цієї норми чи доповнення цієї норми. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1594. Прошу, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, наступна правка також стосується врегулювання фінансового забезпечення Вищого антикорупційного суду, і має на меті насамперед зберегти обсяг видатків на утримання Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати в наступному році на рівні не нижчому, ніж в поточному. Ми пропонуємо врахувати індекс також споживчих цін за попередній фінансовий рік. Запропонована нами норма, зокрема, гарантує, що кількість суддів не скорочуватиметься з року в рік. Проект закону, на жаль, не встановлює кількість суддівських посад у майбутньому. В документі йдеться, що кількість встановлюватиметься відповідно до бюджету. Тому ми пропонуємо, аби кількість суддів не скорочувалася з року в рік через нескорочення фінансування, що, на нашу точку зору, забезпечить невідворотність, щоб кількісний склад Вищого антикорупційного суду не зменшувався. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-48 Рішення не прийняте. Наступна поправка – номер 1595. Не наполягає. 1596. Не наполягає. 1597. Не наполягає. 1598. Не наполягає. 1599.

Дякую. Я хочу знову повернутися до того факту, що, на жаль, зала Верховної Ради не підтримала концепцію, щоб Вищий антикорупційний суд відповідав за своїм принципом діяльності загальній судовій системі України і складався з суду першої інстанції і суду апеляційної інстанції. На мою думку, потрібно це все ж таки виправити. І я пропоную колегам підтримати мою редакцію, визначену у правці за номером 1601. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-38 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1602. Народний депутат Власенко. Прошу. 17:30:57 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Ви знаєте, з кожною подальшою поправкою ми загоняємо себе у все більший кут. Тобто абсолютно очевидно, що це два суди по факту, тобто ці суди розділені, вони не підпорядковані один одному організаційно, вони не пов'язані фінансово, вони перебувають в різних приміщеннях, вони адмініструються по-різному. Це два суди. Давайте скажемо відверто, люди, ну-таки, ми самі себе дуримо, і в цій ситуації ми розказуємо один одному якісь казки. Цей суд перестав бути одним, і він розділений повністю. Там можна підтримувати концепцію, яка була озвучена попереднім автором, чітко розділивши… Будь ласка, 30 секунд. Дайте завершити. 17:31:43 ВЛАСЕНКО С.В. Так от… або можна підтримати попередню, концепцію попереднього автора – немає жодних проблем, або погодитися із тим, про що я говорю сьогодні цілий день, спираючись на свої поправки і на поправки Юлії Володимирівни Тимошенко. Давайте чесно скажемо: це різні суди. Суд першої інстанції – окремо, суд апеляційний – окремо. Ми, як автори, вважаємо, що суд першої інстанції повинен знаходитися в місці знаходження територіальних підрозділів НАБУ, і це логічно. Тому давайте підтримаємо цю правку і залишимося в цій концепції. Я ще раз підтверджую. Тут багато говорять про те, що ця концепція не підтримана сесійною залою. Ну давайте будемо знову чесними, ця концепція, по великому рахунку, цією сесійною залою не обговорювалась. Щось в комітеті вирішили. З повагою ставлячись до рішення комітету, але треба, якщо необхідно, позицію комітету переглядати в сесійній залі. І нема з цим жодних проблем. Всі поправки для цього є. Технічно це можна зробити, немає з цим жодних проблем. Але давайте не будемо дурити себе. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-37 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1603. Прошу, народний депутат Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, дійсно тут можуть бути різні підходи, але треба визначитися, як це буде працювати. Моєю поправкою я пропоную привести закон у відповідність з вимогами статті 148 Закону "Про судоустрій і статус суддів". І я звертаю увагу і погоджуюся тут якраз з Головним науково-експертним управлінням, яке каже, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду є складовою частиною Вищого антикорупційного суду, вона не є окремим судом. А за змістом частини першої статті 148 Закону "Про судоустрій і статус суддів" за рахунок коштів держбюджету здійснюється фінансування всіх судів в Україні як органів, а не кожного з їх структурних підрозділів окремо. Саме тому я пропоную, щоб ми підтримали саме мою поправку і визначили, що головним розпорядником коштів держбюджету для діяльності Вищого антикорупційного суду є Державна судова адміністрація України, як це й передбачено Законом Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Якщо ми хочемо зробити виняток з загальних правил, тоді треба писати, що Вищий антикорупційний суд є головним розпорядником, і це буде серйозним елементом його незалежності. Якщо цього не писати, то воно апріорі означає, що Державна судова адміністрація є розпорядником, бо, відповідно до Закону про судоустрій, вона є розпорядником коштів всіх щодо всіх судів, окрім Верховного Суду і окрім Вищої ради правосуддя. Цей суд буде відповідно мати таку саму особливість, як Верховний Суд, оскільки є бачення, що це спеціалізований суд, який має мати спеціалізовану процедуру фінансування. Тому комітет з вами не погоджується, але якщо ця правка набере кількість таку достатню для того, щоби бути підтриманою, значить, Державна судова адміністрація буде здійснювати ці повноваження,

Не наполягає. 1608. Не наполягає. 1609. Не наполягає. 1610. Не наполягає. 1611. Не наполягає. 1612.

Коментарів немає. Ви можете вимагати врахування. Такого немає. 1619 поправка.

Шановні співвітчизники, ми разом з Олександром Леонідовичем Сугоняком хотіли би зробити надзвичайно серйозний акцент на способі і обсязі фінансування нами, я так надіюсь, новоствореного антикорупційного суду. Ми не жартуємо, ми справді наполягаємо на тому і тільки за цієї умови скоріше за все дамо голоси в підтримку цієї законодавчої ініціативи, якщо ми заберем гроші у фракцій, які зараз не працюють у Верховній Раді України, і передамо на фінансування антикорупційного суду. Подивіться на зал парламенту. Немає навіть тих депутатів, які ініціювали ці новели про фінансування з Державного бюджету фракцій у Верховній Раді України. Лещенка немає, тільки що втік. Найєма немає. Заліщук немає. Нікого немає. У залі лише два керівника фракцій – Бурбак і керівник фракції "БПП" Артур Герасимов. Шановний народний депутат, ваш час вичерпаний. І ви… ні, не можете завершити. Я прошу вас виступати стосовно предмету поправок. Я звертаюсь до пана Сергія, якщо це можливо, не ставити на підтвердження цю технічну правку. Справа в тім, що це теж редактори Верховної Ради запропонували цю правку і вона досить логічна не тільки літературно, а і з точки зору сенсу. Справа в тім, що в першому читанні написано, що "для здійснення правосуддя в першій інстанції не можуть розміщуватись в одному будинку". Ми ж пропонуємо слова "в одному будинку" замінити на слова "в одній будівлі". Тому що буває так, що один будинок чи кілька будинків можуть бути однією будівлею. З точки зору граматики української мови це вірно. Я не думаю, що ця правка, яка є виключно технічною, потребує такої серйозної вашої уваги. Якщо можна, просто щоб не було різночитань, давайте ми її залишимо так, як є. Комітет дуже просить. Шановні колеги народні депутати! Я вас дуже прошу, я розумію, що праця над поправками йде не перший день. І мені здається, що це дуже некоректно, якщо ми будемо переходити на особистості. Люди, які слідкують за засіданням пленарним і за розглядом цього законопроекту, вони бачать, хто є в залі, а кого немає. І мені здається, що робити… я коментую порядок у залі. Я коментую порядок у залі. А звернення персонально до інших депутатів – це є порушення Регламенту. Це порушення Регламенту! Регламент передбачає, що кожен має відповідати з депутатів за себе. (Шум у залі) Шановні народні депутати… Наступна поправка 1623… Не наполягаєте на голосуванні? Добре. Продовжуємо нашу роботу. Поправка номер 1623. Не наполягає народний депутат. Поправка номер 1624. Народний депутат Каплін. Прошу. 17:41:04 Я хотів би поставити на підтвердження, точніше попросити вас проголосувати за цю правку. І користуючись традиціями, які ви запровадили, пані головуюча, прокоментувати ситуацію в залі.

Дякую. Тетяна Юзькова, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я наполягаю на тому, щоб ви проголосували мою правку, суть якої полягає в тому, що в системі Вищого антикорупційного суду обидва суди, як суд першої інстанції, так і суд апеляційної інстанції, які б назви вони не мали, були розташовані в різних будівлях в межах одного населеного пункту, а також не могли розташовуватися у цій же будівлі інші адміністративні органи держави. Дякую. Прошу колег підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу голосувати.

один із елементів нівелювання впливу на ці органи, так само, як і незалежне фінансування, так само, як і незалежний добір, так само, як і об'єктивні критерії відбору багато-багато інших чинників, які повинні на це впливати. Але, мені здається, що ми в тексті законопроекту забули вказати, що Вищий антикорупційний суд у нас розміщується в місті Києві. Тому прошу підтримати цю поправку. Якщо це зазначено в тексті, то тоді мене дивує, чому ця правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Врахована позиція про те, що він розміщується в місті Києві. А вона відхилена через те, що вона стосується не тільки цього суду, а й окружних антикорупційних судів про те, що вони не можуть одну… так вона стосується не того, де вона розміщені, вона стосується того, що вони не можуть розміщуватися в одній будівлі з іншими органами влади і місцевого самоврядування. А ми врахували правку, що він буде розташований в місті Києві в різних окремих будівлях. Тобто по сенсу

За-25 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1627. Не наполягає автор. Поправка номер 1628. Прошу, народний депутат Власенко. 17:44:32 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Я ще раз хочу зазначити, що повністю всі відповіді, які нам дає голова комітету, свідчить про те, що по факту це два суди окремих, вони розділені організаційно, вони розділені фінансово, вони не знаходяться в структурі підпорядкування, вони знаходяться в різних будівлях, їхні судді живуть в різних місцях. Тобто по факту це два суди, але чомусь законопроект називається одним судом. Абсолютно незрозуміло, алогічно, і це потім приведе до проблеми. До такої самої проблеми, як ми прийшли сьогодні, коли якісь розумники запропонували ліквідувати Верховний Суд України, який сьогодні не ліквідований до кінця, і створити Верховний Суд. Тобто ми живемо сьогодні в країні, в якій два верховних суди діють одночасно: Верховний Суд України, який знаходиться в стадії ліквідації, не відправляє правосуддя, але який є, і Верховний Суд - новий, який створили. Тобто ми призведемо до аналогічних колізій, якщо далі будемо підтримувати цю хибну концепцію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-30 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 1629-а. Не наполягає. 1630-а. Не наполягає. 1631-а. Не наполягає. 1632-а. Не наполягає. 1633, народний депутат Власенко. Дякую, шановна Оксана Іванівна. Знову ми говоримо про інституційність і про те, чи це є один суд, чи це все-таки не є один суд. Я вчергове закликаю колег, так само, як ми закликали під час голосування за кодекси, так само, як ми закликали під час голосування за судову реформу, не робити таких речей, як ми зараз робимо. Ми робимо абсолютно штучні речі, які нежиттєздатні, які в подальшому призведуть до колізій, непорозумінь і так далі. І про це в принципі достатньо відверто говорив голова комітету, який каже, я не можу прогнозувати, як в такій формі буде працювати суд. І він правий, я його тут підтримую. Тому давайте застосуємо ті моделі, які є притаманні з точки зору організації структурної для нашої судової системи, окремо суди першої інстанції, окремо апеляційні суди, і це все буде нормально працювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Руслан Князевич. 17:47:25 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Я дякую за підтримку, Сергій Володимирович, я вже висловив свою позицію. Я думаю, що зараз ніхто не може взяти на себе сміливість і сказати, як буде працювати ця система. Це, я думаю, малоймовірно, що хтось вже зараз бачить, як вона буде працювати. Я дуже сподіваюсь, що вона буде працювати ефективно, і для цього ми фактично і голосуємо ці правки, і розглядаємо їх в сесійній залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування поправку 1633-ю. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. Я наголошую ще раз, ми концепцію вже не змінимо, очевидно, вже не змінимо концепцію. Я розумію, що ваша позиція для того, щоб воно і лишилося в історії, ваші попередження, але зрештою нам необхідно буде вийти на голосування. І я сподіваюся, що ми зможемо на заключному засіданні комітету знайти порозуміння. 1634-а. Не наполягає. 1635-а.

ми сьогодні можемо змінити цю концепцію, нам нічого не заважає це зробити. Є відповідні поправки, підготовлені до другого читання, їх просто треба підтримати і все, і закон буде гармонізований, і нема з цим жодних питань. І я переконаний в тому, що і Венеціанська комісія, і Міжнародний валютний фонд не зосереджуються на цьому питанні, для них це не є настільки важливо, це є важливо для нас для того, щоб не створювати штучних утворень в рамках нашої судової системи, не вигадувати український велосипед. Бо ми, як весь час вигадуємо український велосипед, він завжди дерев'яний і з квадратними колесами, і ніколи він сам по собі не їздить, на жаль. У нас з точки зору організації, з точки зору структури судової системи, у нас є стала практика, яка показала, як вона працює, і ця практика нормально працює. Тому я не бачу жодних проблем, це технічно можливо, логічно обґрунтовано і це можна зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Князевич. я вже в принципі висловив позицію комітету кілька разів, автор правок не погоджується і має свою позицію. Я ще раз можу сказати, що, якщо ми зараз підтримували б таку позицію Сергій Володимирович, це означає, що ми по новій маємо переписувати закон, це правда. Бо так просто штучно вживити зараз можливість функціонування ще паралельно чотирьох судів дуже непросто. Треба описувати спеціальну процедуру, як вони мають функціонувати і так далі. Тому, виходячи з цього, комітет запропонував не міняти концепцію. Дякую. Дякую вам. Ставлю на голосування поправку 1639. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 1640-а. Не наполягає. 1641-а.

сказавши, що вони є самостійними, окремими структурними підрозділами, які функціонують самостійно. Тобто цей суд уже має дві частини фінансування, бо різними строчками, він організаційно функціонує по-іншому, він знаходиться в різних приміщеннях, апарати у нього функціонують різні, то я прошу далі зробити одну просту річ: назвати все своїми іменами. Це два суди, два, ми їх штучно об'єднуємо в один. Невідомо, що їх об'єднує в один суд. Скажіть мені, що ці дві палати, як ви їх називаєте, об'єднує в один суд? Вони окремо незалежні, функціонують незалежно, організаційно незалежні, в різних будівлях, з різним фінансуванням, з різним апаратом. Що їх об'єднує? Чому ми називаємо їх одним судом? Ну, це ж призводить до колізії юридичного характеру, люди! ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосуванні наполягаєте, так? Я ставлю на голосування поправку 1644. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 1645-а. 1646-а.

Я також приєднуюсь до попереднього виступаючого. Я прошу зал підтримати фактично власне, в законі прописано два суди. Це потрібно тільки проголосувати. Це по-перше. По-друге, давайте залишимо до рішень зазначеного суду якусь довіру, оскільки суд, який розглядає справи по першій інстанції, не може мати в своєму складі палату, яка буде в апеляційному порядку переглядати зазначені рішення.

Це ключова річ, яку я хочу ще раз відтворити для стенограми. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде розглядати тільки ті справи, які були предметом розгляду в Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції. Оце принципова річ, яка з точки зору Венеційської комісії і підтримана нами, дає можливість функціонування суду саме в такому вигляді. Якщо ми створюватимемо щось нове чи, наприклад, антикорупційну якусь палату в касаційному кримінальному суді, це означає, що всі решта справи, які умовно можна… будуть віднесені до підслідності цього суду. З точки зору Венеційської комісії це неприпустима річ, тобто їх не можна перевантажувати іншими справами, ніж тими справами, які виключно були предметом розгляду в цьому суді як суді першої інстанції. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 1644. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 1652-а. Не наполягає. 1653-я. Не наполягає. 1654-а. Не наполягає.

і Апеляційний суд Вищого антикорупційного суду України. Тому, на мою думку, тут немає жодних протиріч. І в дійсності виникає підозра, що мова йде просто про можливість керування і першою, першою, і другою інстанцією з одного місця. Тому прошу підтримати мою правку і проголосувати за неї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Руслан Князевич, поясніть концептуально ситуацію, щоб ми… для розуміння залу. Я спробую, якщо це можливо. Справа в тім, що у Вищому антикорупційному суді, справді, буде голова і заступник, які будуть здійснювати організаційно-методичне забезпечення діяльності суду, але вони жодним чином не будуть керувати, як ви сказали, Апеляційною палатою, оскільки там відповідно до закону введено посаду голову Апеляційної палати, який буде керівником цієї палати і не підпорядковуватиметься адміністративно голові Вищого адміністративного суду. Він по суті по факту буде таким самим головою, тільки називатиметься по-іншому, він буде називатися голова Апеляційної палати. А голова Вищого антикорупційного суду буде здійснювати забезпечення суду в цілому, в цілому як інституції, в тому числі як єдиного розпорядника бюджетних коштів. Дякую. отже, ви наполягаєте на голосуванні, так, пані Тетяно? Я ставлю на голосування поправку 1655 народного депутата Юзькової. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Комітет відхилив. Прошу проголосувати. Рішення не прийняте. Колеги, в нас зараз починається фактично наступний розділ, досить об'ємний розділ. І тому я пропоную, щоб ми зараз визначились, на якій правці ми зупиняємося, щоб ми зафіксували. Зафіксуємо правку, на якій ми будемо починати розгляд. Отже, наступна буде 1656. Ви будете наполягати, так? Далі, 1657-а. Лапін буде наполягати, так? Отже, ми розпочнемо нашу роботу завтра з правки 1657-ї. я прошу автора правки бути о 10 годині зранку на роботі. Нам залишилося 270 правок, якщо я не помиляюсь. Це цілковито ми встигаємо завтра пройти. І завтра будемо мати змогу, я наголошую, і прошу усіх зацікавлених осіб, щоб долучитися до роботи в комітеті, щоб на комітеті виробити спільні компромісні позиції, щоб ми в четвер, коли будемо голосувати, щоб ми виходили не з конфліктів, а з узгоджених позицій. Я прошу авторів правок, прошу представників усіх фракцій, Руслан Князевич і комітет відкриті до публічної дискусії і завжди це демонстрували, прошу долучитись до роботи комітету для того, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення по Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Руслану водички трошки треба. А зараз, колеги, наш робочий день завершений, на жаль. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І завтра о 10 годині запрошую всіх в зал для продовження нашої не простої, але такої потрібної для України роботи. Дякую вам. До побачення.